за наименованието на закона.

ЦАЧЕВА: Гласуваме. Гласували 79 народни представители: за 78, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието.

ЦАЧЕВА: Гласуваме. Гласували 79 народни представители: за 78, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието.